Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom 24. sjednice Hrvatskoga saobra, i kao što je najavljeno započinjemo sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, čitanje, P.Z. br. 893. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici, a amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i Klub HSS-a. Želi li Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Stjepan Mikolčić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Izvolite. Prešli smo na točku dnevnog reda, u čemu je sada? Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi gospodine predsjedniče, smatram da bi kao predsjednik Sabora prije nastavka, početka ove sjednice, trebalo je reći Hrvatskoj javnosti do kada traje sjednica Sabora, koje točke dnevnog reda će biti na dnevnom redu i da li ovdje u Saboru postoji parlamentarna većina koja može donijeti određene zakone. Ukoliko nema kvoruma u radu Sabora onda ovo više nije Sabor, nego jedna druga riječ a ne bih htio uvrijediti ovaj Visoki dom ali mislim da od Sabora ne smijemo raditi cirkus i to putujući cirkus. Pa bih vas molio kao predsjednika Sabora da izvijestite saborske zastupnike što su dogovorili predstavnici opozicije kojih u ovom trenutku nema u Saboru a isto tako da odgovorite koje su to točke dnevnog reda koje će biti na dnevnom redu do kraja zasjedanja ovog Sabora i da li je ovaj Sabor može normalno funkcionirati. Hvala. Ja ništa nisam dužan objasniti po Poslovniku ovo što ste pitali ali me možete zamoliti nešto što ne moram objasniti jer zasjeda Hrvatski sabor, za Hrvatski sabor da zasjeda već je davno obaviješteno više od mjesec dana i točke dnevnog reda su utvrđene za raspravu u Hrvatskom saboru. Kada će se raspustiti to ćemo vidjeti. Da li ima kvoruma vidjet ćemo na glasovanju a što se tiče rasprave može se raspravljati i pred pet zastupnika prema Poslovniku. prema tome, nema nikakvog razloga da ja na bilo koje ovo pitanje odgovaram naročito ako nemam odgovor, ili ako imam također ne moram, a kako ste me zamolili onda ću ja reći ovako kako sam rekao. raspravljamo prema utvrđenom dnevnom redu, raspravljamo za sada do 21. ovoga mjeseca za koje vrijeme je zakazana ova sjednica uz napomenu da može biti produžena, sve je to u okviru Poslovnika, zakona i Ustava, pa ćemo u petak vidjeti da li ćemo produžiti zasjedanje Sabora za 28., da li će se raspustiti Sabor 28., po sadašnjim nekim spoznajama to bi moglo biti, međutim, ja neću ništa prejudicirati i ne moram zapravo jer za takve stvari za takva pitanja ne moram imati odgovor, ali moram raditi po poslovniku. E, pa radim po Poslovniku pa nastavljamo sa točkom dnevnog reda koju sam već započeo i ispričavam se državnom tajniku Mikolčiću izvolite gospodine državni tajniče. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Usvajanjem aktualnog zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju sredinom prošle godine započela je reforma sustava potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju s kojom se Hrvatska usklađuje sa sustavom potpora koje provodi Europska unija. Donošenjem tog Zakona ujedno je ispunjeno jedno od vrlo bitnih neformalnih mjerila za zatvaranje 11. pregovaračkog poglavlja a to je poljoprivreda i ruralni razvoj. Izmjene Zakona koje se predlažu posljedica su rezultata pregovora u poljoprivredi koji su završili u travnju ove godine, kao i činjenice da je utvrđen datum ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju u 2013. godini. Najvažniji rezultati pregovora u poglavlju 11. odnose se na financijski paket potpore poljoprivredi koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Kod izravnih plaćanja utvrđen je godišnji limit potpore u iznosu o d 373 milijuna eura, također Republici Hrvatskoj odobrena je dodatna financijska omotnica za minirana poljoprivredna zemljišta u iznosu od 9.6 milijuna eura što čini 382,6 milijuna eura ukupne potpore u vidu izravnih plaćanja. U pogledu financijske omotnice za ruralni razvoj Hrvatskoj je odobren iznimno izdašan iznos koji će već od 2014. biti dostupan u punom iznosu dok će za 2013. ili pola 2013. godine Hrvatska imati na raspolaganju sredstva pretpristupnog fonda IPARD-a. Radi se naime o 333 milijuna eura sredstava od druge godine članstva čemu treba pridodati još iznos u rasponu od 20 do 25%, a to ovisi o mjerama i o područjima RH iz nacionalnog proračuna kao obvezno sufinanciranje mjera mjera i projekata vezanih za ruralni razvoj. Riječ je o iznimno velikim sredstvima potpore koje će biti skoro dvostruko viša od prosječnog iznosa koji je trenutno na raspolaganju poljoprivrednicima u drugim europskim zemljama. Ako se uspoređujemo sa ostalim zemljama EU onda smo u pogledu izravnih plaćanja, znači visina naše omotnice za izravna plaćanja na 6. mjestu vezano na angažiranje poljoprivredne površine odnosno poljoprivredno poljoprivredno zemljište koje je u proizvodnji. Kod ruralnog razvoja ta omotnica je reda veličine 3., a sveukupno gledano Hrvatska je na 2. mjestu odnosno samo je Malta ispred nas i vjerujem da imamo pravo biti zadovoljni zbog takovih rezultata pregovora. Međutim, naglašavam da će takvi iznosi potpore biti odobreni pod uvjetom da Hrvatska prije pristupanja EU počne primjenjivati sustav potpora koji je sličan sustavu kojeg primjenjuje EU. Zbog toga je iznimno važno provesti nastavak ovih reformi temeljem predloženih izmjena i dopuna Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Kako bi se tijekom 2012. godine omogućio nastavak provedbe sustava potpore poljoprivredi kao zadnjoj godini primjene nacionalnog sustava potpore bilo je potrebno u zakon ugraditi i određene izmjene. One se prije svega odnose na definiranje sektorskih omotnica i plafona izravnih plaćanja za 2012. godinu, te sektorske omotnice za mjere ruralnog razvoja u 2011. odnosno 2012. godini koje se financiraju isključivo iz državnog proračuna. Također je bilo važno definirati sve vrste mjera ruralnog razvoja, dakle za 2012. i 2013. godinu koje će do ulaska u EU financirati se vlastitim sredstvima. Važno je dalje reći da će Hrvatska kao jedina nova zemlja članica imati mogućnost da njezin raspoloživi plafon za izravna plaćanja bude financiran do 100%-nog iznosa sredstvima iz nacionalnog proračuna i to već od prve godine članstva. Drugim riječima, našim poljoprivrednicima će biti omogućeno u prvog godini članstva da dobivaju pun iznos financijske omotnice za izravna plaćanja, to će omogućiti zbog mogućnosti prebacivanja do 20% vrijednosti financijske omotnice za ruralni razvoj na potpore za izravna plaćanja, Hrvatska će već od 2014. imati i jako povoljan omjer ukupnog sufinanciranja sufinanciranja poljoprivredne potpore pri čemu će udio sredstava EU biti 60%, a udio nacionalnih sredstava 40. To je u konačnici ogromna prilika koju treba iskoristiti. Zbog toga je potrebno osigurati sve potrebne preduvjete, prije svega usklađen zakonodavni okvir kako bi se omogućili što bolje korištenje izdašne financijske omotnice već od prve godine članstva u EU. I dozvolite mi sada da u najkraćem iznesem najvažnije konkretne izmjene koje predlažemo u ovom zakonu, a to je povećanje ukupne omotnice za izravna plaćanja za 2012. godinu za 4,8% u odnosu na 2011. pri čemu plafon iznosi 2,52 milijarde kuna ili 93,4% iznosa financijske omotnice za prvu godinu članstva u EU odnosno za 2013. godinu. Zatim postupno povećanje maksimalnih jediničnih iznosa za krave dojilje, ovce i koze, za koje je zadužena proizvodno vezana potpora sukladno važećoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici, ali u okviru već definiranih iznosa sektorskih omotnica koje imamo u aktualnom zakonu. To je povećanje moguće s obzirom na dostizanje visine takve potpore koja je dozvoljena u EU. već od ove godine predlažemo smanjenje minimalno poticanog broja grla kod mliječnih krava sa 5 na 1 što je sukladno minimalno poticanom broju isto isto također u sustavu krava dojilja. Drugim riječima, svako grlo u govedarstvu omogućit će se da dobiva potpore, a time će se omogućiti i da manji proizvođači u mliječnom sektoru ostvare pravo na potporu. U okviru mjera gospodarskog oporavka povećan je prag primitaka od izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja u prethodnoj godini iznad kojeg OPG da bi ostvarila pravo na potporu moraju biti u sustavu poreza na dohodak

na dodatnu vrijednost sa 185 tisuća na 170 tisuća kuna. Osim što su utvrđene financijske omotnice za mjere ruralnog razvoja u 2011. i 2012. godini, zakonom su definirane i sve mjere ruralnog razvoja koje će se financirati iz nacionalnog proračuna do ulaska u EU. Kao mjere potpore malim OPG u okviru mjera ruralnog razvoja predviđeno je produljenje primjene potpore dohotku poljoprivrednim gospodarstvima i u 2012. godine. Naime, malim poljoprivrednicima još uvije nije na raspolaganju europska mjera za potporu samo opskrbnim gospodarstvima i da bi se u uvjetima gospodarske krize ublažile teškoće oko 16 tisuća OPG-a koja su u prethodnoj godini bili korisnici ove mjere, kao prijelazna mjera produžena je primjena mjere potpore dohotku za još jednu godinu. Značajna izmjena odnosi se i na odgodu roka jedinicama lokalne i područne samouprave do kojeg mogu bez odobrenja Ministarstva poljoprivrede dodjeljivati sredstva potpore za mjere u poljoprivredi i ruralnom razvoju do kraja rujna sljedeće godine. Prethodno će Vlada RH propisati mjere i smjernice za provedbu mjera i sredstava jedinica lokalne i područne samouprave temeljem kojih će jedinice podnositi zahtjev za odobrenje svih mjera polazeći od pravila koja se u tom području primjenjuju isto isto kao i u EU. Svi navedeni rezultati pregovora koji imaju utjecaja na predmetni zakon uzeti su u obzir kod izrade prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona, polazeći pri tome od 1. srpnja 2013. godine kao potvrđenog datuma ulaska Hrvatske u EU. Također je zbog dodatnih usklađenja bilo potrebno i nomotehnički urediti pojedine odredbe zakona te ugraditi dodatne tehničke odredbe radi jasnijeg tumačenja te jednostavnije i uspješnije provedbe sustava potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u razdoblju ruralnom razvoju u razdoblju do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Očekujem da će se nakon rasprave da će se nakon rasprave usvojiti predložene izmjene i tako omogućiti nastavak započetih reformi u ovom području i što bolju pripremu naših poljoprivrednika za skorašnje članstvo u Vezano za podnesene amandmane evo mogu se odmah očitovati vezano za amandmane Odbora za zakonodavstvo, njih šest. Uglavnom su nomotehničke prirode i mogu reći da ih u cijelosti prihvaćamo. A što se tiče amandmana Kluba zastupnika HSS-a, od tri predložena amandmana prihvaćamo treći amandman. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** (HDZ)** Hvala lijepa državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je u ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Krešo Filipović, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče. Evo na samom početku ove svoje rasprave u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice pokušat ću nas prisjetiti na raspravu koju smo imali kada smo donosili važeći Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Naime, u raspravi o važećem zakonu kojeg je Hrvatski sabor donio sredinom 2010. godine naglašeno je da politika potpora poljoprivredi predstavlja jednu od najvažnijih tema koje je Hrvatski sabor imao tijekom 2010. godine da se radi o reformskom zakonu čijim donošenjem ispunjavamo jedno od mjerila i to najzahtjevnijih mjerila kada je u pitanju poglavlje "Poljoprivreda i ruralni razvoj". Također je naglašeno kako će konačni rezultati ispunjenja ovoga mjerila biti povoljan za Republiku Hrvatsku i hrvatske poljoprivrednike s obzirom na činjenicu da se u potpunosti otvara tržište koje broji oko 500 milijuna stanovnika, te da im se uvažavajući preliminarne, tada preliminarne financijske omotnice nude znatno izdašnija financijska sredstva u vremenu koje je pred nama. Dakako, konstatirano je i to kako tu priliku moramo dočekati spremno, za što je nužna pravodobna i kvalitetna priprema, kako naših poljoprivrednika tako i državne administracije, a u kontekstu ukupnih reformi hrvatske poljoprivredne politike krajnja je potreba učiniti taj zadnji i najosjetljiviji korak, dakle okončati Reformu nacionalnog sustava potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju i na taj način učiniti ga kompatibilnim i prihvatljivim onome u zemljama S posebnom pažnjom se govorilo o mjerama ruralnom razvoja i potrebi da naši poljoprivrednici na pravilan i dobronamjeran način shvate osnovni smjer promjena koje nas očekuju ulaskom u Europsku uniju, odnosno da budući i snažni porast porast udjela mjera ruralnog razvoja u ukupnim potporama dočekaju spremno i maksimalno ga iskoriste jer upravo područje ruralnog razvoja predstavlja ključ za uspješnu tranziciju sa sadašnjeg modela potpora u poljoprivredi na budući model, odnosno budući sustav kojeg ćemo imati u Konačno, govorili smo i o tome kako je reforma koja se predlaže Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju kvalitetna, pravodobna i u političkom smislu iznimno odgovorna te da ju karakteriziraju jasna vizija i usmjeravanje nacionalne poljoprivredne politike na uistinu važne i osjetljive sektore tijekom prijelaznog razdoblja, dugoročan smjer poljoprivredne politike potpora te zadržavanje elementa postupnosti prilagodbe za najosjetljivije područje, odnosno za područje izravnih plaćanja. Dakle, uvažavajući sve prethodno rečeno kao i uvjerenje kako je reforma tada važećeg sustava poljoprivrednih potpora bila nužna, ne samo iz razloga našeg skorog punopravnog članstva u Europskoj uniji nego prvenstveno radi izgradnje čvrstih temelja za konkurentnost hrvatske poljoprivrede u budućnosti, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice je tada podržao taj reformski zakon, odnosno reforme koje su se predložile tim zakonom što ćemo naravno učiniti kada su u pitanju i ove izmjene i dopune koje se nalaze pred nama. U nastavku ove svoje rasprave pokušat ću ukratko osvrnuti se na važeći Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju te njegove najznačajnije odredbe koje će ostati karakteristika zakona i nakon i nakon usvajanja predloženih izmjena i dopuna. Dakle, važećim zakonom je izvršeno daljnje povećanje udjela proizvodno nevezanih plaćanja te smanjenje udjela proizvodno vezanih plaćanja što sve skupa predstavlja element postupne potpune slobode poljoprivrednika kada je u pitanju njihova odluka o tome što i koliko proizvoditi, dakle element njihove potpune tržišne orijentacije. Zakon razlikuje prava na izravna plaćanja, ali i mjere ruralnog razvoja koje će se primjenjivati do trenutka pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji od onih koja će se primjenjivati nakon pristupanja Republike Hrvatske Tako je za razdoblje do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili preciznije za 2011. godinu utvrđena financijska omotnica za izravna plaćanja koja sukladno zakonu obuhvaća osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini, ali doduše u znatno manjem opsegu i proizvodno vezana plaćanja koja se odnose samo na nekoliko najosjetljivijih sektora u biljnoj proizvodnji, dakle šećernu repu, maslinovo ulje i duhan te stočarstvu, mlijeko, krave dojilje, tov goveda, svinjogojstvo te sektor ovaca i koza. regionalnog modela jedinstvenih izravnih plaćanja tzv. SPS modela zakon predviđa od 2012. godine što konkretno znači kako od toga trenutka izravna plaćanja u najvećoj mjeri više neće biti vezana uz proizvodnju, osim za dva sektora, odnosno za sektor krava dojilja te sektor ovaca i koza. Također za nekoliko posebno osjetljivih sektora kao što su šećerna repa, maslinovo ulje, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače, a za koje sukladno regulama Europske unije nije predviđena potpora tijekom trogodišnjeg prijelaznog razdoblja predviđena je državna pomoć koja će se financirati iz nacionalnih sredstava. Isto tako, zakon predviđa i sredstva nacionalne rezerve koja će u 2012. godini biti sastavni dio nacionalne omotnice, a predviđene su za dodjelu dodatnih prava korisnicima u tzv. osjetljivim sektorima. U ovom slučaju se radi o mlijeku, tovu goveda, ovaca i koza te zbog prijelaza na program jedinstvenih plaćanja te eventualnim novim korisnicima odnosno poljoprivrednicima. Konačno, kao i kod izravnih plaćanja, prijedlog zakona uređuje mjere ruralnog razvoja koje će se primjenjivati dakle do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, ali isto tako čitav paket mjera koje sam već i ranije spominjao koje će se primjenjivati nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i koje su vrlo ili bolje rečeno veoma izdašne financijski. S obzirom na činjenicu da je važeći zakon polazi od pretpostavke da će Republika Hrvatska već 2012. godine postati punopravna članica Europske unije, te da u vrijeme njegova donošenja nisu bili okončani pristupni pregovori. Nije u tome trenutku naravno bilo niti moguće utvrditi ukupni plafon za izravna plaćanja i sektorsku omotnicu za 2012. godinu što je dakako u ovom trenutku potreba, jer ako ne donesemo ove izmjene i dopune zakona i ne utvrdimo sektorsku omotnicu za 2012. godinu praktički nećemo imati zakonskog ili formalno-pravnog osnova za plaćanje potpora poljoprivrednicima i to je jedan od temeljnih i osnovnih razloga zbog kojeg u stvari i donosimo ovaj zakon. Za ovaj zakon još možemo reći kada generalno govorimo o njemu da se radi u stvari o jednom zakonu koji predstavlja jedno završno usklađivanje sa regulativama Europske unije, jer praktički ovaj model koji će se početi primjenjivati 2012. za potpore u poljoprivredi će biti potpuno kompatibilan i praktički Hrvatska će taj model primjenjivati i kad postane punopravna članica Europske unije. Dakle, modeli će biti potpuno istovjetni. S obzirom na ukupno ostvarene rezultate možemo konstatirati kako je pregovarački proces uistinu bio iznimno uspješan poglavito ako uzmemo u obzir visinu financijskih omotnica, činjenicu da ćemo biti jedina nova članica koja će imati mogućnost raspoloživi plafon za izravna plaćanja sufinancirati iz nacionalnog proračuna do sto postotnog iznosa i to već u prvoj godini članstva. Ovdje je stvarno potrebno se malo zaustaviti i reći koliko je ova činjenica važna. Treba reći kako je stvarno i Vlada Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo tijekom prethodnih pet, šest ili sedam godina uistinu napravilo jedan veoma zahtjevan, obiman posao, ali prije svega izuzetno kvalitetan posao zato što je osigurao za naše poljoprivrednike iznimno kvalitetne uvjete za funkcioniranje kada Republika Hrvatska postane članica Upravo u tome, toj tvrdnji u prilog idu i ovi argumenti koje sam iznio. Znači razina financijskih omotnica, jer je za potrebe izravnih plaćanja osigurano, bit će nam omogućeno 373 milijuna eura, a za potrebe ruralnog razvoja, dakle već 2014. godine u potpunosti oko 450 milijuna eura. Dakle, radi se o preko 5 milijardi kuna financijskih sredstava. Uzmimo u obzir samo činjenicu da smo u prethodnim godinama da je najviša razina financiranja hrvatske poljoprivrede bila negdje na 3 milijarde 300 milijuna kuna, čini mi se. I ono što je još veoma bitno to je ova druga činjenica koja govori o tome da će naši poljoprivrednici moći dobiti razinu izravnih plaćanja već u prvoj godini kad postanemo punopravna članica Europske unije do sto postotnog iznosa. S obzirom da se nama, da smo mi jedina država koja je to uspjela ispregovarati da naši poljoprivrednici, dakle od prve godine mogu iz nacionalnog sredstava razliku od onih 25% do 100% financijske omotnice za izravna plaćanja koristiti već u prvoj godini. Samo primjera radi reći ću da je Slovenija čini mi se samo, da je mogla dakle svoje ukupne omotnice, da je jedina članica koja je to uspjela ispregovarati, a sve druge nove članice su mogle do razine od 50%. Treba naglasiti i to kako se s velikom pouzdanošću može reći da predloženim izmjenama i dopunama zakona u najvećoj mogućoj mjeri se stvara predvidiv, dakle financijski okvir za iduće dvije godine. Znači, za 2012. Ali i za 2013. godinu kao prvu godinu Hrvatskog punopravnog članstva u Europskoj uniji koja je u usporedbi sa većinom zemalja Europske unije danas u Hrvatskoj znatno više. Evo o tome je govorio državni tajnik, a nešto sam i ja kratko rekao, ali državni tajnik je o tim podacima konkretno govorio. U nastavku ove rasprave pokušat ću konkretizirati najvažnije novine koje nam donosi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori, poljoprivredi i ruralnom razvoju, pa evo krenimo redom. Utvrđena je dakle nacionalna omotnica za 2012. Godinu koja iznimno za tu godinu čini zbroj prava na jedinstveno regionalno plaćanje, dodatnih prava iz nacionalne rezerve, prava na proizvodno vezana plaćanja, te prava na sredstva državne rezerve koje u budućnosti neće biti Utvrđena je financijska omotnica za mjere ruralnog razvoja na nacionalnoj razini za 2011. i 2012. godinu, te su definirane sve vrste nacionalnih mjera ruralnog razvoja za 2012. i 2013. godinu kao i njihov maksimalni intenzitet. Propisana je primjena EU pravila za dodjelu prava na plaćanje, dakle taj program jedinstvenih plaćanja od 2012. godine uz određene nacionalne prilagodbe s obzirom da se sredstva još uvijek osiguravaju isključivo na nacionalnoj razini. Određena je gornja granica nacionalne rezerve za 2011. i 2012. godinu koja ne može prelaziti 2% od ukupne nacionalne omotnice utvrđene za tu godinu. Propisano je da će korisnici premija za krave dojilje, ovce i koze, te potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina to pravo u buduće moći ostvarivati ukoliko su za te vrste životinja su osigurali primjereni smještaj ili odgovarajuće zemljište za njihovu ispašu. Smanjena je minimalno poticajna količina za mliječne krave, utvrđeno je novo razdoblje od tri godine nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju za primjenu instrumenta državne pomoći, dakle za šećernu repu i one ostale sektore koje sam ranije spomenuo. Dakle, to će se negdje prolongirati do sredine 2016. godine. Ugrađena je odredba temeljem koje će Vlada Republike Hrvatske propisati mjere koje će se moći provoditi na lokalnoj razini kao i smjernice za njihovu provedbu, a uvažavajući činjenicu da je za propisivanje mjera i smjernica potrebno određeno vrijeme pomaknut je i rok do kojeg jedinice lokalne samouprave, sufinancirati, odnosno dodjeljivati potpore na svojoj razini do 30. Rujna 2012. godine. Propisana je obveza poštivanja uvjeta višestruke sukladnosti za određene mjere ruralnog razvoja ukoliko se potpora osigurava po površini ili po grlu. Postignut je, podignut je prag primitaka po osnovi izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja koji korisnika potpora obvezuje za ulazak u sustav poreza na dohodak, dakle sa 24 na 48000 kuna. Ukinuta je obveza prilaganja dokaza o upisu u registar obveznika poreza na dohodak jer će to u buduće agencija moći sama provjeravati kroz administrativnu suradnju sa poreznom I konačno, dodatno su razrađeni uvjeti za ostvarivanje prava na potpore za ekološku i integriranu proizvodnju, za izvorne i zaštićene pasmine, te za područja s težim uvjetima gospodarenja pri čemu se korisnike obvezuje na petogodišnje zadržavanje u toj djelatnosti. izraziti zadovoljstvo mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice što će se potpora dohotku zadržati i tijekom 2012. Godine, jer se daje još jedan dodatni rok da se naši poljoprivrednici koji se nalaze u toj kategoriji konačno odluče da li će ići u pravcu daljnje komercijalizacije svoje proizvodnje ili će se orijentirati prema nekakvoj dopunskoj djelatnosti kako bi mogli osigurati primjeren dohodak za sebe i za svoju obitelj, odnosno svoje domaćinstvo. I na kraju uvažavajući sve ovo prethodno što sam rekao, a posebno kada govorimo o financijskoj omotnici koja će biti stvarno veoma izdašna kad budemo članica Europske unije, i koja je znatno viša od svih novih članica Europske unije, ali i većine starih članica Europske unije klub zastupnika nema drugoga drugoga nego da podrži predložene izmjene i dopune Zakona o državnoj potpori poljoprivredi. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je klub HSS-a i gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je izuzetno važan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori, poljoprivredi i ruralnom razvoju. U obrazloženju uz ovaj zakon je navedeno da je jedan od razloga donošenja predloženih izmjena ugrađivanje rezultata pregovora sa Europskom unijom u području poljoprivrede i ruralnog razvitka. Hrvatska je u pregovorima na području poljoprivrede postigla jako puno, pri čemu prvenstveno mislim na financijska sredstva. Naime kada postanemo punopravna članica Europske unije našim poljoprivrednicima i hrvatskom selu biti će na raspolaganju više od 800 milijuna eura. To je na tragu programa HSS-a preporod hrvatskog sela, u kojem smo rekli da je za poljoprivredu i selo potrebno 6 milijardi kuna, i europska administracija je potvrdila da su naši proračuni bili točni. Naravno to ne znači da će se automatski, bez dodatnih napora i bez dodatnog rada iskoristiti vrlo izdašan proračunski okvir koji nam je omogućen. Na svima nama je da osmislimo najbolji način kako će se buduće potpore u poljoprivredi pretočiti u ono što je za hrvatsko selo najbolje i najkorisnije. Osobno držim da je najveće postignuće u pregovorima pravo da našim poljoprivrednicima bude isplaćeno do 100% iznosa za izravna plaćanja jer to nikome prije nas nije bilo odobreno. Vrlo je važno što smo donoseći ovaj zakon prošle godine ugradili postupnost u promjene sustava poticanja poljoprivrede, kako bi se izbjegli nagli potresi te zadržale neke naše specifičnosti u odnosu na osnovna pravila koja određuje Europska unija. Upravo na tome smo mislili u našem prvom amandmanu na ovaj zakon, koji se odnosi na to da se zadrži, odnosno da se ne mijenja postojeća odredba o raspodjeli plaćanja za pašnjake i ostale vrste korištenja zemljišta od 1 naprama 3. Zbog značaja pašnjaka za stočarsku proizvodnju smatramo potrebni zadržati raspodjelu bez izmjena. Ono što posebno želim naglasiti a u središtu je pažnje politike HSS-a, i to ne samo u području poljoprivrede, nego i u području očuvanja sela je briga o manjim poljoprivrednim gospodarstvima, ovim izmjenama i dopunama zakona značajna je pažnja posvećena poboljšanju uvjeta poslovanja za mala poljoprivredna gospodarstva. Smanjivanje obveznog držanja mliječnih krava, s 5 na jedan vrijedan je poticaj za ljude na selu, i podrška u održanju sela kako poznajemo. Isto tako je dobro i povećanje maksimalnih jediničnih iznosa za krave dojilje, kao i za ovce i koze, premda je jasno da će ukupna sektorska omotnica ostati nepromijenjena jer se mora poštivati raspoloživi proračunski okvir. Tijekom proteklog razdoblja mnogi su naši poljoprivrednici počeli voditi knjige prihoda i rashoda, no još uvijek je to za mnoga mala obiteljska gospodarstva veliki problem. Mnogi su tako i odustali od nekih potpora, jer su ocijenili da im je neisplativo ulaziti u sustav ne znajući hoće li u budućnosti moći podmirivati svoje obveze. Dobro je da je ovaj prijedlog izmjena zakona udvostručio granicu primitaka od potpora u poljoprivredi, kod koje je obavezan ulazak u sustav poreza na dohodak, povećanje sa 24 na 48 tisuća kuna. Poljoprivrednicima će trebati i dodatne pomoći, ne toliko novcem, već organizacijski u uspostavi knjigovodstvenih servisa koji će im voditi knjige. Osobito je važno da se za još jednu godinu produlji primjena mjera potpore dohotku, a zbog socijalnog statusa djela malih poljoprivrednih gospodarstva, po našem bi mišljenju ovo bilo apsolutno neophodno jer je riječ više od 16 tisuća gospodarstava, odnosno više od 20 tisuća osoba koji su zadnjih godina dobivali ovu potporu. Ovdje bi i druge mjere ruralnog razvoja trebale pratiti male korisnike i omogućiti im ulaganja u poljoprivredu ili u dopunske djelatnosti kao što su npr. seoski turizam, dopunski obrti ili U HSS-u smo uvijek naglašavali značaj općina i gradova, u ravnomjernom razvoju cijele Hrvatske. Načelnici, gradonačelnici i župani najbliži su svojim ljudima i najbolje znaju njihove lokalne specifičnosti i njihove potrebe. Ipak kako se poljoprivrednici ne bi našli u neravnopravnom položaju u odnosu na svoje susjede, potrebno je ustanoviti određena pravila, u ovom području Europa ima dobar model kojeg trebamo uspostaviti uspostaviti i primjenjivati kako bi jednaka pravila vrijedila za sve, a ne da pojedine općine sufinanciraju sve od sadnica do plaćanja po hektaru, a njihovim prvim susjedima od toga ništa nije na raspolaganju. Vlada je odgovorna za funkcioniranje jedinstvenog tržišta, a Ministarstvo poljoprivrede treba ažurno voditi registar državne potpore. Jedinice lokalne i područne samouprave moraju tome prilagoditi svoje planove razvoja i svoje proračune, stoga je dobro da je utvrđen novi rok 30. rujna 2012. godine, kako bi općine, gradovi i županije dobile još vremena za prilagodbu svojih potpora. U međuvremenu smatramo važnim da poljoprivrednici dobiju potporu za mala ulaganja iz lokalnog, odnosno regionalnog proračuna. Na to se odnosi naš drugi amandman koji tražimo da se u mjerama ruralnog razvoja vrati potpora za kapitalna ulaganja u poljoprivredi kako bi se takve potpore mogle odobravati poljoprivrednicima iz lokalnih županijskih proračuna. Naš klub snažno podržava prijedlog iz zakona koji ide u smjeru povećavanja udjela izdataka za ruralni razvoj, u ukupnoj proračunskoj potpori, osobito pritom naglašavam povećanje sredstava za potporu ekološkoj poljoprivredi, za koju se HSS zalaže u svim svojim programima. U planiranju mjera ruralnog razvoja kada budemo punopravna članica Europske unije Hrvatsku očekuje više od 330 milijuna eura sredstava, čemu će biti pridodano i 20 do 25% sredstava nacionalnog proračuna. Znamo da je bilo problema da se potroše sva sredstva iz SAPHARD-a programa, a sličnih problema imamo i u trošenju sredstava IPARD-a. Jasno je da treba učiniti sve da ta sredstva dođu na selo i do poljoprivrednika. To je za nas jedina opcija ako uistinu želimo iskoristiti mogućnosti koje donosi članstvo. U unapređenju poljoprivrede proizvodnje i očuvanju sela svoju ulogu ima i Hrvatska poljoprivredna komora koju smo osnovali posebnim zakonom, upravo radi toga u javne ovlasti komore stavljena je i kontrola mjera ruralnog razvoja. Na to se odnosi naš treći amandman, jer uz Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvo i ruralnom razvoju u kontroli mjera ruralnog razvoja treba biti navedena i komora, kako ova dva zakona ne bi bila u koliziji. Razvoj sela naš je zadatak i cilj. Potrebno je zajedničko djelovanje i poduzimanje aktivnosti za ostvarenje toga cilja. Prioritete će odrediti sami stanovnici sela u svojim lokalnim planovima na kojima će se temeljiti njihov razvoj. U svakom slučaju naša sela trebamo urediti, učiniti ih privlačnim, zanimljivim, udobnim i ugodnim za život. Stanovnike grada treba dovesti u selo i ponuditi im kvalitetne domaće proizvode i usluge. Time se postiže višestruka korist, povećava se dohodak stanovnika sela, a građani imaju kvalitetniju prehranu. To je i smjer kojim treba ići, a ovaj zakon sigurno tome značajno i doprinosi. Gospodin Zoran Vinković u ime Kluba zastupnika HDSSB-a, izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi gospodine predsjedniče u ime kluba HDSSB-a tražio bih stanku od 10 minuta obzirom da gotovo stotinjak radnika Đakovštine se nalaze ovdje u Zagrebu na Trgu žrtava fašizma koji bi se očigledno trebao zvati "trg izgubljenih radnih mjesta i neisplate otpremnine i radničkih prava". U njihovo ime tražim stanku od 10 minuta. A itekako je vezano i za ovaj zakon. **Bebić, Luka (HDZ)** Stanka se može dati u svezi rada i dnevnog reda u Saboru, a ne zbog razloga koji su izvan Sabora. Prema tome, ako vi tražite isključivo zbog toga stanku onda vam ne bih mogao to odobriti, dobiti. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Dobro, onda ću preformulirati ovaj svoj zahtjev. Evo, radi konzultacija s klubom prije ove same pojedinačne rasprave u vezi ovog zakona tražim stanku od 10 minuta. To je utemeljeno u Poslovnik pa određujem stanku od 10 minuta i nastavljamo u 10,25 minuta.

Hvala